Neven (SDP)** Sada bi na redu trebao biti Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pučkim otvorenim učilištima, međutim prihvatit ćemo prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu koji predlaže da se rasprava o ovoj točci odgodi dok predlagatelj ne izmijeni svoj prijedlog u smislu primjedaba koje mu je uputio odbor. Prema tome doći će naknadno na dnevni red ova točka, a mi prelazimo na 9. točku pročišćenoga dnevnoga reda. To je – - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakladi "Hrvatska za djecu", prvo čitanje, P.Z. 622 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mladež i sport. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, državni tajnik, poštovani gospodin Stjepan Adanić. Izvolite. dame i gospodo. Na temelju analize koje smo izvršili o radu zaklade "Hrvatska za djecu" za 2009. godinu, uvide u nacionalnu populacijsku politiku i njene ciljeve po pojedinim područjima i Zakon o zakladi "Hrvatska za djecu", ocijenjeno je da postojeća zakonska rješenja ne ostvaruju punu mogućnost za afirmaciju uloge zaklade u stvaranju poticajnog ugroženja namijenjenog djeci, roditeljima i obiteljima. da je zaklada bez ustrojene stručne službe i odgovarajućih pomoćnih tijela, odnosno povjerenstva, da teško može ostvarivati očekivanu ulogu i unatoč osiguranim sredstvima. Iz navedenih razloga izrađen je nacrt prijedloga zakona kojim se predlaže sljedeće. Prvo, proširuje se krug korisnika prava na zakladne potpore, sukladnosti zadanostima iz nacionalne populacijske politike. Naime prema važećoj odredbi potpore su bile namijenjene obitelji s petero i više djece i djeci iz tih obitelji, a sve ostale obitelji i djeca su bile u kategoriji iznimno. kao korisnici zakladnih potpora predlažu se i pravne osobe u djelatnosti odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva tako da ta potpora usmjerena tako da ta potpora usmjerena djeci trudnicama odnosno rodiljama. Navedeno znači da predmetnu potporu može ostvariti Klinička bolnica u Klaićevoj to je Dječja bolnica u Klaićevoj. to su djeca koja su oboljela od malignih bolesti ili neka druga bolnica u RH isto tako može ostvariti potporu u novcu za kupnju odgovarajuće opreme za liječenje navedene teško oboljele djece. Zaklada također može u suradnji sa školom na otoku ili planinskom području osigurati i provoditi određeni program namijenjen djeci i obiteljima koji žive na tom području. Ovdje je isto tako bitno istaknuti jer to u prošlom zakonu toga nije bilo da stručne službe iz sredstava zaklade mogu u iznosu od 7% godišnjih prihoda koristiti za svoje potrebe tj. za plaće djelatnika. Prema sadašnjem proračunu zaklade to bi moglo iznositi najviše do 680 tisuća kuna, ali kontrolu sredstava za potrebu stručne službe i povjerenstvu upravni odbora će utvrđivati proračunom zaklade za svaku proračunsku godinu. Propisuje se isto tako da se obaveza o usklađivanju općih akata zaklade sa ovim izmjenama zakona, što znači i proširenje ovlasti upravnom odboru, veću prisutnost povjerenstva zaklade u predlaganju potpora, te obavezu kontrole trošenja sredstava zaklade od strne korisnika. Ovo je prvo čitanje. Mi ćemo u zajedničkoj sinergiji doći do najboljih rezultata. Ja bih vam samo rekao da sada zaklada ostvaruje izuzetno velike zadatke i izuzetno velike poslove. još uvijek do kraja ovog tjedna znači zaklada je raspisala natječaj za stipendiranje tisuću studenata i tisuću učenika. Isto tako raspisala je natječaj za vikend programe za 2 tisuće djece iz cijele RH. Ove Ove godine u organizaciji zaklade bilo je na ljetovanju 700 djece, a isto tako ove godine prilikom zimskih praznika zaklada financira 200 djece prvenstveno iz Dalmacije, znači financirano je zimovanje ovdje na Sljemenu u Crvenom križu. zakladi, ako imate kakva pitanja stojim vam na raspolaganju. Hvala vam lijepa dame i gospodo. **Mimica, Neven (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Jedan prijavljeni klub HDZ-a. poštovana zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo zapravo je temeljni cilj izmjena ovoga zakona postići veću afirmaciju a isto tako i angažman sredstava zaklade. Već smo čuli od državnog tajnika da je tijekom 2009. godine zaklada jednokratno novčano pomagala djecu iz višečlanih obitelji, djecu bez oba roditelja, odobravala stipendije, pomagala u liječenju jednog teško bolesnog djeteta, a kroz 2010. godinu ne mali broj 700 je ljetovalo u Novom Vinodolskom i 200 djece će zimovati na Sljemenu To je zaista veliki posao koji se dogodio u organizaciji zaklade. Izmjenom akata stipendirat će se i učenici srednjih škola. Prijedlog izmjena ovoga zakona je otvaranje mogućnosti zaklade izravnom pružanja potpora programu u skrbi za djecu, zaštiti majke i djeteta, te odgoja i obrazovanje koji se ne financiraju iz državnog proračuna. Predložene odredbe idu u prilog boljoj provedbi mjera Nacionalne populacijske politike u dimenziji skrbi o djeci i zaštiti majčinstva i djece, a isto tako je i elastičniji pristup provedbi posebnih ciljeva, a naročito u području sustava potpora obitelji, skrbi o djeci i zdravstvenoj zaštiti majke i djeteta. Predložene izmjene proširit će svrhu zaklade i na korisnike obitelji sa brojnom djecom ili djecu iz tih obitelji, ostvarivat će se bolja suradnja sa zdravstvenim, odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama, ostvarivati će se bolja suradnja sa ustanovama za zdravstvenu zaštitu trudnica, rodilja, majki i novorođene djece, bit će i bolja suradnja sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnih ustanova radi provođenja programa namijenjenih djeci i obiteljima, a naročito djeci nastanjenoj u slabo naseljenim ili prometno izoliranim područjima. To svakako omogućava korištenje kulturnih, športskih i obrazovnih sadržaja u slobodno vrijeme djece. Ovim prijedlogom uredit će se i pitanje financiranja Stručne službe zaklade i njezinih privremenih i stalnih povjerenstava što će rezultirati bržom obradom podataka i bržim provođenjem programa. Zaklada sada zapošljava dvije radnice kojima podršku pružaju odgovarajuće službe Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Potrebno je ustrojiti stručnu službu zaklade s potrebnim brojem zaposlenika i privremena i stalna povjerenstva. Za donošenje ovoga zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu. Zaklada se financira iz prihoda igra na sreću sukladno zakonu. Treba još reći da sredstva za rad zaklade se osiguravaju iz prihoda zaklade i ne smiju biti viša od 7% ukupnih prihoda zaklade za tu proračunsku godinu. Evo, Klub zastupnika HDZ-a podržava donošenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu". Hvala vam lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala. I još jedna pojedinačna rasprava, poštovani zastupnik Šima Đurđević. Izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Na osnovu ocjene stanja i dosadašnjeg iskustva u provođenju Zakona o zakladi "Hrvatska za djecu" potrebno je izvršiti izmjene i dopune Zakona, a one su upravo sada pred nama. Da bi stvorili približno jednake uvjete za rast i razvoj sve djece potrebno u ruralnom području dati podršku pojedinim programima. Posebno želim ukazati na program u godini prije polaska u osnovnu školu tzv. mala škola gdje su psihofizičke i motoričke sposobnosti djece u zaostatku u odnosu na djecu koja pohađaju vrtiće. U cilju unapređivanja populacijske politike potrebno je dati podršku i iskazati brigu za obitelj s više djece. Poseban je problem prijevoz učenika srednjih škola kada u obitelji imamo dva, tri srednjoškolca u pitanju, a putuju u školu iz mjesta koja su udaljena i do 60-tak kilometara gdje su troškovi putovanja i do 2500 kuna mjesečno. Za ove obitelji problem je i kupovina udžbenika i ostalog pribora za školu. Iz zaklade treba pružiti potporu udrugama koje svojim programima pomažu djeci, roditeljima gdje postoje problemi u razvoju djece, njihovom zdravstvenom stanju i liječenju. Za edukacijske programe za roditelje npr. škola za roditelje potrebno je osigurati sredstva. Vjerujem da će se donošenjem mjerila i kriterija iz članka 2. stavka 3. utvrditi prioriteti u ostvarivanju potpora. Potrebno je da stručne službe što je moguće više informiraju javnost o zakladi i mogućnostima potpore. Podupirem prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakladi "Hrvatska za djecu" u prvom čitanju. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Zaključujem raspravu o ovom prijedlogu zakona. Glasovat ćemo kada se nadam se sutra steknu za to uvjeti. Evo to bi bilo sve za danas. Za sutra najavljujem da ćemo početi u 9,30 odnosno nastaviti rad u 9,30 s Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji i najavljujem glasovanje u 12 sati, točno u podne. Dobra vam noć svima i do sutra. Doviđenja.